Ivan (HDZ)** A mi prelazimo na drugu točku dnevnog reda, a to je - Prijedlog odluke o sudjelovanju o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji "ATALANTA-NAVFOR-SOMALIJA" sadržana Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je predložila ovu odluku na temelju članka 4. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za obranu i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Branko Vukelić, ministar obrane. Izvolite. u skladu je s namjerom davanja doprinosa razvoju operativnih sposobnosti Europske unije za djelovanje u zajedničkim operacijama razoružanja, humanitarnim zadaćama i zadaćama spašavanja, prevenciji sukoba i mirovnim zadaćama te zadaćama borbenih snaga u upravljanju krizama. Sudjelovanjem u ovoj operaciji Republika Hrvatska potvrđuje i svoj strateški cilj - članstvo u Europskoj uniji, a time i doprinos sposobnostima Europske unije za upravljanje krizama. Doprinosom u operaciji Atalanta Republika Hrvatska pridružila se zajedničkom naporu članica Europske unije usmjerenom borbi protiv piratstva i osiguranju neometane plovidbe. Mandat operacije uključuje zaštitu brodova pod zastavom svjetskog programa za hranu, zaštitu trgovačkih brodova, poduzimanje nužnih koraka uključujući uporabu sile, odvraćanja, sprečavanja i intervencije radi okončanja piratstva i oružanih pljački u području operacije. Važećom odlukom koju je ovaj Visoki dom donio prije godinu dana omogućeno je sudjelovanje naših Oružanih snaga u ovoj operaciji u 2010. godini sa do pet pripadnika. Trenutno Republika Hrvatska sudjeluje u mirovnoj operaciji sa jednim časnikom u zapovjedništvu operacije u Northwoodu u Velikoj Britaniji i jednim časnikom koji se ukrcao na ratni brod Talijanske Republike te jednim časnikom koji se upravo ovih dana treba ukrcati na ratni brod Kraljevine Španjolske. Budući da je Vijeće Europske unije 14. lipnja 2010. godine objavilo produžetak operacije Atalanta za još dvije godine, odnosno do 12. Prosinca 2012. godine Republika Hrvatska će i tijekom 2011. i '12. godine aktivno pridonositi mirovnoj operaciji angažmanom svojih mornaričkih časnika na brodovima članica Europske unije i u stožeru operacije sveukupno do pet pripadnika Oružanih snaga. Stoga Vlada Republike Hrvatske predlaže donošenje odluke kojom se u ovu mirovnu operaciju dakle u 2011. i 2012. upućuje do pet pripadnika Oružanih snaga uz mogućnost rotacije te ovlašćuje Vladu Republike Hrvatske da utvrđuje trajanje rotacije, broj i organizacijsku strukturu pripadnika Oružanih snaga u mirovnoj operaciji. Financijska sredstva za troškove sudjelovanja pripadnika u mirovnoj operaciji planirana su u državnom proračunu u okviru razdjela Ministarstva obrane i iznose nešto manje od 2 milijuna kuna po godini. Hvala lijepa. Odbor za obranu? Ne. Odbor za zakonodavstvo? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. Prvi je klub HNS-HSU-a, uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Ovaj prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji "ATALANTA-NAVFOR SOMALIJA" je posljedica aktivnosti Vijeća Europske unije koja je produžila operaciju "ATALANTA" do 12. prosinca 2012. godine. Razlog za produženje mirovne operacije za još dvije godine jeste povećano piratsko djelovanje izvan dosadašnjeg područja djelovanja snaga "ATALANTE". Problem predstavlja i procesuiranje uhićenih pirata. Kenija je naime otkazala procesuiranje uhićenih pirata pa su članice Europske unije u pronalaženju novih država koje bi prihvatile i procesuirale pirate. I na kraju da kažem da je odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji "ATALANTA-NAVFOR-SOMALIJA" sadržana u četiri točke. Po točki jedan određuje se da Hrvatski sabor donosi odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji "ATALANTA". U mirovnu operaciju "ATALANTA" u 2011. i 2012. godini upućuje se do 5 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, dakle godišnje i uz mogućnost rotacije. obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da po završetku sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga u mirovnoj misiji podnese izvješće ovom Visokom domu. I točkom četiri određuje se datum datum kada odluka stupa na snagu. Klub HNS-a, HSU-a će podržati prijedlog ove odluke.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

objavilo produljenje operacije "ATALANTA" za još dvije godine, odnosno do 12. prosinca 2012. godine Republika Hrvatska će i tijekom 2011. i 2012. godine aktivno pridonositi mirovnoj operaciji angažmanom svojih mornaričkih časnika na brodovima članica Europske unije i u stožeru operacije. Dakle, sveukupno do 5 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sudjelovanjem u mirovnoj operaciji Europske unije Republika Hrvatska i dalje potvrđuje svoj strateški cilj članstvo u Europskoj uniji, a time i doprinos sposobnostima Europske unije za upravljanje krizama. Doprinosom u mirovnoj operaciji "ATALANTA" Republika Hrvatska pridružila se zajedničkom naporu članica Europske unije usmjerenom na borbu piratstva i osiguranje nesmetane plovidbe. Sudjelovanje pripadnika Hrvatske ratne mornarice korisno je kako na planu stjecanja praktičkih znanja i iskustava tako i u smislu daljnjeg podizanja interoperabilnosti, sposobnosti, odnosno na planu koordinacije u smislu stožernog rada. Složenosti postojeće situacije u odnosnom području dodatno doprinosi i povećan broj piratskih napada i izvan samog područja dosadašnjeg djelovanja snaga "ATALANTE" kao i potreba usklađivanja i pronalaženja ravnoteže između operativne i pravne komponente operacije, izručenje i sudsko procesuiranje uhićenih pirata, uspješno rješavanje i ovih momenata dodatno pospješuje vojnu učinkovitost, ali isto tako i doprinosi i daljnjoj izgradnji javne potpore ovoj operaciji u državama sudionicima. unija ima potpisane međunarodne sporazume o izručenju s Kenijom i Sejšelima. No, povrh toga potrebno je dodatno unaprijediti postojeće obrasce međunarodno-pravne suradnje za procesuiranje uhićenih pirata. Snage Europske unije koje sudjeluju u mirovnoj operaciji sastoje se od 6 brodova i tri mornarička ophodna zrakoplova dok ljudska komponenta obuhvaća kontingent od 1200 pripadnika. U operaciji sudjeluju brodovi i zrakoplovi Kraljevine Belgije, Kraljevine Španjolske, Savezne Republike Njemačke, Francuske Republike, Talijanske Republike, Helenske Republike, Kraljevine Nizozemske i Kraljevine Švedske. Isto tako, određeni broj vojnog osoblja ove operacije raspoređen je u operativno zapovjedništvo same operacije, a koje se nalazi u Northwoodu Velika Britanija. Osim Republike Hrvatske od 2009. godine i Kraljevina Norveška kao zemlja koja nije članica Europske unije također sudjeluje u mirovnoj operaciji, a svoj doprinos operaciji "ATALANTA" najavile su i Crna Gora kao i Ukrajina. Potrebno je istaknuti kako konkretna operacija predstavlja vid praktične realizacije sve intenzivnije suradnje i koordinacije na političkom planu između Europske unije i NATO saveza. Na kraju što se tiče sigurnosnog stanja na području mirovne operacije Europske unije "ATALANTA" ona se kratkoročno gledajući ocjenjuje misijom niskog rizika. Zbog prisutnosti terorističkih skupina u regiji i najave sveobuhvatnog intenziviranja aktivnosti na planu ugrožavanja nesmetanog odvijanja pomorske plovidbe, odnosno ugrožavanja sigurnosti pomorskih pravaca srednjoročno bi se moglo očekivati i stanovito pogoršanje postojeće sigurnosne situacije. ipak limitiranoj mogućnosti bitnog pogoršanja općih sigurnosnih prilika na operativnom području, a temeljem međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz naše orijentacije u smislu odgovornog članstva u euroatlantskim asocijacijama klub HDZ-a podupire prijedlog ove odluke. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu uvaženi Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uključivanje pripadnika Oružanih snaga u mirovnu operaciju NAVFOR Somalija-Atalanta u skladu je sa namjerom davanja doprinosa razvoja operativnih sposobnosti za djelovanje u zajedničkim operacijama razoružanja, humanitarnim zadaćama i zadaćama spašavanja, prevencije sukoba i mirovnim zadaćama pri zadaćama borbenih snaga u upravljanju krizama. Sudjelovanjem u ovoj mirovnoj operaciji Republika Hrvatska potvrđuje svoj strateški cilj članstva u Europskoj uniji, a time i doprinos sposobnostima Europske unije za upravljanje krizama. Doprinosom u operaciji Atalanta Republika Hrvatska pridružila se zajedničkom naporu članica Europske unije u …/Ne razumije se./… borbi protiv pritisaka i osiguranja neometane plovidbe. Mandat operacije uključuje zaštitu brodova pod zastavom svjetskog programa za hranu, zaštitu trgovačkih brodova, poduzimanje nužnih koraka uključujući uporabu sile odvraćanja, sprječavanja i intervencije radi okončanja piratstva i oružanih pljački u području operacije. Hrvatski sabor je u prosincu 2009. donio odluku o sudjelovanju pripadnika naših Oružanih snaga u ovoj operaciji, u skladu sa kojom je u operaciju uz mogućnost rotacije u 2010. godini moguće uputiti do 5 pripadnika. Trenutno Republika Hrvatska sudjeluje u mirovnoj operaciji sa jednim časnikom u zapovjedništvu operacije u …/Ne razumije se./… u Velikoj Britaniji, jednim časnikom koji se ukrcao na ratni brod talijanske Republike i jednim časnikom koji će se u mjesecu prosincu 2010. ukrcati na ratni brod Kraljevine Španjolske. Budući da je Vijeće Europske unije 14. lipnja 2010. objavilo produžetak operacije Atalanta za još dvije godine, odnosno do 12. prosinca 2012. Republika Hrvatska će i tijekom 2011. i 2012. aktivno pridonositi mirovnoj operaciji angažmanom svojih …/Ne razumije se./… časnika na brodovima članica Europske unije i u stožeru operacije sveukupno 5 pripadnika Oružanih snaga. Stoga se predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke kojom se ovu mirovnu operaciju u 2011. i 2012. godini upućuje 5 pripadnika Oružanih snaga uz mogućnost rotacije, te ovlašćuje Vlada Republike Hrvatske da utvrđuje trajanje rotacije i broj organizacijskih struktura pripadnika Oružanih snaga u mirovnoj operaciji. Financijska sredstva za troškove sudjelovanja pripadnika u mirovnoj operaciji planirana su u državnom proračunu u okviru razvoja Ministarstva obrane, iznosi 1,62 milijuna kuna po godini.

Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ma evo samo nekoliko riječi oko toga piratstva u somalijskim vodama. Naime svjesni smo i možemo svakodnevno pročitati ili vidjeti što se dešava i koji je razlog zašto ta sirotinja tamo koja je natjerana na to piratstvo, i kako ono, u somalijskim vodama posljedice 18-godišnjeg nepostojanja državne vlasti, kad su 2006. godine savez islamskih sudova proglasio piratstvo kaznenim djelom i odredio smrtnu odredio smrtnu kaznu, tada je piratstvo nestalo, odnosno prestalo. Međutim ubrzo poslije toga etiopijske postrojbe su svrgnule taj isti sud, i piratstvo je ponovo oživilo. Naime tada je odmah krenulo preko tisuću do tisuću i 500 bivših vojnika, ribara, neuposlenika i počeli su otimačinu tih brodova, na žalost ti ljudi koji su pirati na samome moru oni su zasigurno siromašni i razvojačeni vojnici, siromašni ribari, dok tim piratstvom velike milijone zarađuju organizirane bande unutar države pa se nadam da će da će se pokrenuti i određene, u samoj Somaliji određene izmjene zakona kako bi se zakonskim putem smanjilo to piratstvo, samim brodovima i patroliranje tim vodama vidimo da nije učinak onakav kakav želimo. Hvala lijepo. I zadnja pojedinačna, uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine ministre, štovane kolegice i kolege zastupnici. Vezano uz ovu misiju NAVFOR Atalanta važno je još jednom spomenuti da se radi o europskoj operaciji, združenoj europskoj operaciji, vezano uz europsku sigurnosnu i obrambenu politiku. Činjenica jest da su mnogi europski brodovi bili napadnuti u vodama, somalijskim vodama, Adenskom zaljevu jer pirati ne dolaze isključivo iz Somalije, nego i iz susjednog Jemena. Činjenica jest da je to posljedica ekstremnog siromaštva u republici, u islamskom Republici Somaliji, gdje je stanovništvo ostalo prikraćeno bilo kakvih izvora prihoda. Još ih je i tsunami prije nekoliko godina pogodio, tako da im je većinu ribarske flote uništio. Međutim kako istina ipak nije samo crno bijela, Somalija ima određena prava i to vezano uz konvenciju …/Ne razumije se./…, a isto tako i praksu europske zajednice. Oni imaju pravo na svoju ekonomsku zonu od 200 kilometara od obale, koja se ne poštuje od mnogih bilo afričkih, bilo drugih međunarodnih ribarskih flota, i procjenjuje se da Somalija trpi nekih 300 milijuna dolara štete od neovlaštenog ribarenja svake godine. Koriste to somalski pirati kao ispriku za svoje aktivnosti vezano uz tobožnju obranu njihovog ekonomskog pojasa predstavljajući se kao Obalna straža. To je zaista smiješno, čak i u kontekstu međunarodnog, ne čak nego u kontekstu međunarodnog prava jer napadaju trgovačke brodove ne ribarske i činjenica jest da Međunarodna zajednica u ovom slučaju EU, ali i u suradnji sa NATO-vom odgovarajućom misijom je morala reagirati. No, Međunarodna zajednica bi također trebala i poraditi i na zaštiti somalijskih ekonomskih i u biti poraditi i na suzbijanju ilegalnih gospodarskih i ribarskih aktivnosti u njihovim vodama. Mi kao vrlo, vrlo mala država naravno da nemamo na to nikakvog utjecaja, ali naših 5 časnika koji učestvuju, odnosno 5 osoba koje učestvuju u ovoj misiji brane i svjetlaju obraz za naše pomorske tradicije i također zastupaju RH u ovoj izuzetno važnoj misiji EU. To je pravi način da se promovira europska i sigurnosna obrambena obrambena politika i na terenu. Budući da se radi o isključivo obrambenoj misiji, podržavam ovaj zakon i sudjelovanje naših snaga makar simbolično u misiji NAVFOR-ATALANTA. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti.